от водещата комисия – Комисията по здравеопазването, и Комисията по бюджет и финанси. С доклада на Комисията по здравеопазването ще ни запознае председателят й госпожа Десислава Атанасова.

приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, № 54-01-69, внесен от народните представители Мартин Димитров и Ваньо Шарков на 1 септември 2010 г.”

На заседанието присъстваха министърът на здравеопазването проф. д-р Анна-Мария Борисова, управителят на Националната здравноосигурителна каса д-р Нели Нешева, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването и на пациентските организации. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от един от вносителите – д-р Ваньо Шарков. Той информира народните представители, че предлаганото допълнение предвижда средствата, събрани от здравноосигурителни вноски, да бъдат разходвани изцяло и целево за финансиране на извършени медицински услуги съгласно Националния рамков договор и българското законодателство в областта на здравеопазването. Доктор Шарков поясни, че основната цел на настоящия законопроект е е да бъде прекратена съществуващата от години порочна практика по ежегодно натрупване и блокиране на значителен финансов ресурс в преходния остатък на бюджета на Националната здравноосигурителна каса, който се използва за балансиране на консолидирания държавен бюджет, докато в същото време здравната система страда от системно недофинансиране. По този начин ще се гарантира спазването на философията на здравноосигурителния модел и осигуряването на качествена и достъпна медицинска помощ за българските граждани. Министерството на здравеопазването представи пред народните представители своето становище, с което изразява принципната си подкрепа за предлагания законопроект. Становището на Националната здравноосигурителна каса беше представено от д-р Нели Нешева, която подчерта, че и в действащите разпоредби на Закона за здравното осигуряване подробно се определят редът и начинът за набиране и разходване на средствата от бюджета на НЗОК. Тя също изрази принципна подкрепа на законопроекта и уточни, че разходването на средствата, посочени

В хода на дискусията членовете на Комисията по здравеопазването, обединявайки се около необходимостта от предлагания законопроект, изразиха следните становища. В течение на годините поради редица причини практическото приложение на разпоредбите на Закона за здравното осигуряване се отклони от неговата философия и от самата идея за съществуване на осигурителна система, независимо дали тя е здравна или пенсионна. Следва да се положат максимални усилия тази практика да бъде променена и предлаганият законопроект е решителна крачка в правилната посока. Следва да се обърне внимание на факта, че действително в сега действащия Закон за здравното осигуряване е уредено, че здравните вноски се изразходват единствено и само от НЗОК за осъществяване на здравноосигурителни плащания. В същото време обаче съществуват и текстове, които предвиждат възможността за наличие на така наречените „временно свободни средства”, които се депозират в БНБ. Именно това е проблемът, че в закона съществува различен от предлагания от вносителите на законопроекта подход по отношение на средствата, набрани от здравноосигурителни вноски и от трансфери. Би следвало да бъде намерено навременно и адекватно решение на този въпрос, за да бъдат преодолени евентуални проблеми за в бъдеще. Неоспорим факт е, че голяма част от средствата, събрани от здравноосигурителни вноски, не достигат в реален размер до потребителя на медицински услуги. Всички се обединихме около тезата, че тези пари трябва да бъдат изцяло разходвани за здравето на българските граждани и да гарантират осигуряването на достъпна и качествена медицинска помощ. Именно поради това предлаганото допълнение е изключително необходимо и навременно и чрез него до голяма степен проблемите, които в момента са породени основно поради недостиг на финансов ресурс, ще бъдат преодолени. От друга страна при планирането на така наречените „свободни средства” следва да се има предвид и една по-дългосрочна перспектива с цел да бъде предпазена системата от финансово затруднение поради фактори като повишена безработица, намалена събираемост на здравноосигурителните вноски и други. Следва при второто гласуване на законопроекта да бъде взето предвид и становището на Министерството на финансите относно ефекта върху консолидирания държавен бюджет при евентуално повишаване на разходите за здравеопазване чрез освобождаване на средства от оперативния резерв или от намаляването като цяло на средствата, които ще бъдат залагани в оперативния резерв за в бъдеще. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: „за” – 17 гласа, без „против” и „въздържали се”, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, № 54-01-69, внесен от народните представители Мартин Димитров и Ваньо Шарков на 1 септември 2010 г.”

Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за допускане в залата. Моля да гласуваме.

На заседание, проведено на 21 октомври 2010 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, внесен от Мартин Димитров и Ваньо Шарков. Законопроектът беше представен от народния представител Кирчо Димитров, който заяви, че основната цел на законопроекта е да се гарантира невъзможност събраните средства от здравноосигурителните вноски на работещите по трудов договор, а също така и здравноосигурителните вноски на самоосигуряващите се и на работодателите, да се използват извън системата на здравеопазването. Той изтъкна, че промяната би повишила увереността на гражданите, че наистина средствата ще се използват изцяло за финансиране на здравната система. След представянето се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: „за” – 8 народни представители, „въздържали се” – 6 народни представители, без „против”.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 Няма желаещи. Дебатът е открит. Има ли народни представители, които искат да участват в него? Заповядайте, госпожо Манолова.

Уважаеми колеги, очаквах вносителите да изложат своите мотиви, от което най-малкото би станало ясно, дали подкрепят разбирането за възможността да бъдат извършвани трансфери от Националната здравноосигурителна каса към Министерството на здравеопазването за извършване на определени определени видове дейности и дали смисълът на този законопроект е да легитимира едно такова решение през бюджета на Националната здравноосигурителна каса за следващата година. Затова ще кажа, че ще формирам своето отношение и ще гласувам за този законопроект „за” или „против” в зависимост от отговора, който господин Шарков или господин Мартин Димитров ще дадат на този въпрос. Аз не съм член на Здравната комисия, но се запознах подробно с обсъждането на този законопроект. Това, което е съществено и трябва да се чуе в тази зала е следното. Няма член на Здравната комисия, който преди месец да е бил против предложението на народните представители от Синята коалиция като дебатът се върти около това – има ли изобщо смисъл от този законопроект, защото третира едно положение, което за занимаващите се с тази сфера е безспорно, а именно, че парите, които се събират от българските граждани за здраве – парите от здравноосигурителни вноски, трябва да бъдат изразходвани изцяло и само за здравноосигурителни плащания. Друг е въпросът дали това трябва да се случва в рамките на текущата година, тоест всичко, което е събрано от здравни вноски на българите за една текуща календарна година да се харчи в същата година или да се формира така нареченият „излишък” или „резерв” на Здравната каса, който, както стана ясно през тази година, от разбирането на финансовия министър, се превръща в част от фискалния резерв, който крепи финансовата стабилност. Около това се върти дебатът. Аз като юрист също считам, че този текст няма нужда от изрично разписване, защото от самите принципи на здравното осигуряване

Да, ама не! Според мен и самият факт, че този законопроект се включва в седмичната програма от управляващото мнозинство – депутатите от ГЕРБ, именно в този момент, по-скоро навежда на една друга мисъл, а именно, че ГЕРБ, чрез този законопроект на депутати от Синята коалиция, се опитват да легитимират две действия, които ще извършват чрез бюджета на Националната здравноосигурителна каса за следващата година. Двете действия са достатъчно скандални, достатъчно некоректни към българските граждани и няма как да бъдат подкрепени от никой здравомислещ гражданин и, надявам се, от никой честен депутат, който е отговорен пред своите избиратели. Става дума за две неща. Първо, това, че чрез пари от здравноосигурените лица ще се правят трансфери към Министерството на здравеопазването, където да се плащат и сметки за лечение, за спешна помощ или за лекарства на здравнонеосигурени. Второ, да се нарушават принципите на самото здравно осигуряване с пари от здравни вноски да се плащат дейности, за които ангажимент има държавата. Държавата е отговорна да осигури лекарствата и лечението на онкоболните, на болните на диализа, на трансплантираните, на болните от редки болести. Държавата има ангажимент да осигури финансирането на спешната помощ и на психиатричната помощ. Чрез този бюджет, този бюджет, който се предлага, за следващата година този ангажимент на държавата се прехвърля върху гражданите. Следващото, което се готвят да направят управляващите чрез републиканския бюджет и чрез бюджета на следващата година е да национализират резерва на Националната здравноосигурителна каса като го прехвърлят неизвестно къде и неизвестно по какви правила. Тук въпросът е към вносителите:

легализират, които да оправдаят, които да послужат за законова основа на трансфера, който ще прави Здравната каса към Министерството на здравеопазването, първо, и, второ, с национализирането на резерва на Здравноосигурителната каса. Самите думи, че „здравните вноски се изразходват и за трансфери на НЗОК” довежда и предполага едно такова разбиране. Ако вносителите обяснят, че нямат предвид тези действия, които са предприети от управляващите и не считат, че смисълът, който са вложили в този законопроект, включва с парите от здравни вноски да се плащат и други дейности, които са ангажимент на държавата. Да, ОК, тогава е нормално този законопроект да бъде подкрепен, включително и от Парламентарната група на Коалиция за България или поне лично аз бих го подкрепила. Ако вие сте съучастници в този заговор, който ще накара българските граждани, които се осигуряват здравно, да плащат и сметки на държавата, за които тя има ангажимент, тогава ние от Коалиция за България ще кажем твърдо „не” на този законопроект. Очакваме вашите отговори, господин Димитров, и, господин Шарков.

Благодаря, госпожо председател. Велик ден, дами и господа! Доживях да ми се наложи да формирам мнението на госпожа Манолова, затова как да гласува. И доживях да чуя, че тази част от залата са против национализация.

Така, че всички онези подозрения, които са Ви събудили рано тази сутрин, можете да ги отхвърлите с пълно спокойствие и да подкрепите законопроекта, защото неговата идея е точно такава – средствата, които се събират от здравноосигурителни вноски на българските граждани да отиват в Националната здравноосигурителна каса. Ние сме казали „на трансфери”, не сме казали „от

дейността на Министерството на здравеопазването и дейността на Националната здравноосигурителна каса са ясно разписани и не може със средства от здравно осигуряване да се покрива дейността на Министерството на здравеопазването. Макар че Макар че и аз усещам, че излизам извън темата на закона, започвайки да говорим за бюджета на Националната здравноосигурителна каса, в крайна сметка става така, че това е министерството, което на практика ще му бъде увеличен бюджетът с 50% за следващата година без някой да е обяснил какво толкова се е увеличило в неговата дейност, че трябва да бъде увеличаван бюджетът му с 50%. Идеята на законопроекта е съвсем различна. Идеята е: да не се повтарят тези практики, които са били от предходните години. В последния бюджет, в който се говори за преходен остатък

и какво се случва с тях. Чухме, че от тях се взимало за пенсии, след това чухме, че не се взимало за пенсии! Ние искаме да бъде разписано в закона, че тези средства са средства за здравеопазване, за разплащане на Националната Защото това са средства събрани от здравноосигурителните вноски на добросъвестните платци и с тях Националната здравноосигурителна каса ще разплаща за медицински дейности, извършени на пациенти с платени здравноосигурителните вноски, а Министерството на здравеопазването има други ангажименти и други политики. Благодаря ви.

За изказване – народният представител Мартин Димитров. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Първо, искам да благодаря на Здравната комисия, която на първо четене, преди около месец, всички депутати подкрепиха този законопроект, защото става въпрос за принцип. Може ли държавата да събира пари за здраве и да ги харчи за нещо различно? Може ли да допускаме такива практики? Отговорът е следният: не трябва да очакваме министър-председателят или който и да било министър от някаква добросъвестност или друга причина да спазва този принцип. Той трябва да бъде законов. Трябва да се каже ясно в закона: каквото държавата събира за дадена дейност да не може да го харчи за нещо друго. Този принцип не изключва възможността част от парите да не бъдат харчени за дадена година, да бъдат оставени за следващата, когато това се изисква от дадена реформа или някаква конкретна ситуация. Но не е правилно и не е допустимо пари събрани за здравеопазване, да речем, да бъдат използвани за купуване на хеликоптери. Давам ви произволен пример. Това не е правилно! Защото на хората с българските закони сме казали следното нещо – тази вноска се събира и се харчи за здравеопазване. Следващият много важен въпрос. Натрупаните резерви и това, което е в момента около 1 млрд. 200 млн. лв. – пари, които са събрани за здравеопазване, не могат да отидат някъде другаде. Ако това се прави и някой смята да го направи, е сериозна политическа и икономическа грешка. Не може да се събират пари за една дейност и независимо дали причината е криза, или някакво друго събитие, някой да реши, пари, които са събрани за здравеопазване да ги вземе и да покрива текущи нужди на бюджета, да речем, или каквото и да било друго. Трябва да си подредим държавата! Иначе цялата работа започва да прилича на разграден двор. Трябват ни пари, откъде да ги вземем? Ами, хайде да вземем резерва за здравеопазване. Утре ни трябват пари – ами, хайде да вземем Сребърния фонд, там има 1 млрд. лв. Тези практики намаляват стимулите на хората въобще да плащат здравноосигурителните вноски, и въобще да плащат своите данъци. Затова нашата държава трябва да бъде подредена и да е ясно: тези пари са събрани за здраве, което означава за нищо друго. По никакви причини не могат да бъдат харчени, защото те затова са събрани! Затова хората са ги платили! Затова ние сме гласували закона, че това е здравноосигурителната вноска. И независимо какво е положението, и точно коя криза е в момента в България, не може тези пари да бъдат харчени за нещо различно. Затова, колеги, горещо

Уважаема госпожо председател, господин Димитров! Идеята е ясна. Едва ли човек може да намери причина да не я подкрепи. Но така, както сте предложили, текста не постига целта във Вашите мотиви. Аз ще ви кажа защо? Защото вие давате възможност на НЗОК да прави трансфери, каквито и да са трансфери. Тук няма ясна дефиниция на целевото използване на тези средства – само за здравеопазване. Е, че какво пречи на НЗОК по този текст да направи трансфер на Министерството на отбраната за закупуване на хеликоптери? Отговорете ми на този въпрос?

В съответствие с добрата традиция и парламентарна практика, ние сме готови да приемем по-добра редакция на текста, ако такава бъде предложена, разбира се, включително и от Здравната комисия. Думата „трансфери” ние смятаме – не е най-добрата, но трябва да се изпълни основната идея на този закон. Така че, колеги, готови сме да направим редакция и е добре с голям консенсус, на всички народни представители, да се приемат такива текстове. Иначе много трудно ще обясните защо не подкрепяте един ясен и добър принцип. Благодаря. Благодаря Ви. Други народни представители? Има ли желаещи да участват в разискването? Господин Костов, заповядайте.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Аз признавам, че не познавам този закон, слушах тук дебата и в парламентарната група. Считам, че трябва да бъде подкрепен заради основната идея, която носи, а основната идея е, че здравните вноски се разходват

„Здравните вноски по Раздел V се разходват единствено за предвидените в настоящия закон разходи на НЗОК.”. И нещата ми се струва, че ще се получат. Този текст, нека Здравната комисия да използва това нещо, може да бъде и по-добре. Този текст обаче, веднага споделям едно притеснение, не гарантира следното. Не гарантира по безспорен начин, че разходите на НЗОК ще бъдат извършвани само за здравни услуги на осигуряващи се лица.

гарантирайки техните осигурителни вноски и здравни услуги за тях самите, а не за хора, извън осигурените. Аз мисля, че това съображение някак си трябва да бъде огледано още един път от Здравната комисия, когато приема окончателния текст на закона. Благодаря. Благодаря на господин Костов. Реплики? Заповядайте, госпожо Манолова. Уважаеми господин Костов, трудно е наистина в рамките на сегашното мнозинство да се застраховаме от недобронамереното тълкуване на която и да била законова разпоредба. Затова настоях господин Шарков и господин Димитров да уточнят смисъла, който влагат в в това законодателно предложение, което те направиха. Проблемът е, че каквито и уговорки да правим, включително и за обхвата на здравното осигуряване, включително и за дейностите, които според Закона за здравното осигуряване се разплащат от Националната здравноосигурителна каса, не можем да спрем мнозинството да извърши промени в този закон, което между другото се прави и с проекта за бюджет на Националната здравноосигурителна каса за следващата година. Тоест, ние каквито и предпазни механизми да включим в този текст, колкото и да го подобряваме, не можем да го предпазим от злоумишленото му използване от Парламентарната група на ГЕРБ. (Шум и реплики в ГЕРБ.) Затова аз исках смисълът на този дебат, което благодаря, че вие направихте, да е ясен, тъй като много често един закон се тълкува и по това каква е била волята на законодателя, какъв е бил действителният смисъл, вложен в един законов текст. Хубаво е, че и вносителите, и тези, които подкрепяме законопроекта, изяснихме каква е идеята. Притеснително е, разбира се, че мнозинството мълчи, Парламентарната група на ГЕРБ мълчи. Би било добре някой да излезе и да каже, че подкрепя в този текст именно този смисъл. А той е, че с парите на здравноосигурените лица трябва да се извършват плащания, които касаят здравноосигурените лица срещу здравноосигурителния риск „Болест” и ангажиментите на държавата да осигурява спешна помощ, да осигурява психиатрична помощ (реплики от ГЕРБ), да осигурява лечение на онкоболни, на болни от СПИН, на болни от редки болести, са си ангажименти на държавата, които не се поемат от Здравната каса. Това е смисълът на този текст. Благодаря, госпожо Манолова. Втора реплика? Не виждам желаещи. Господин Костов, заповядайте. Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаема госпожо Манолова! Не бързайте с упрека към Парламентарната група на ГЕРБ, защото този законопроект, който ние имаме в ръцете за Здравноосигурителната каса, е внесен от правителството. Ние тепърва ще го гледаме и тогава ще си кажем становищата. Така че, дайте да не избързваме. Вярно е, че правителството нарушава законите с този законопроект, но това е друг дебат. Така че призовавам да се подкрепи предложеният текст, а Здравната комисия ще намери най-добрата редакция на текста. Благодаря. други народни представители, които желаят изказване? Доктор Адемов, заповядайте. Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, в Комисията по здравеопазването всички народни представители подкрепиха законопроекта на колегите, от Синята коалиция. Само че тогава фактическата обстановка беше съвършено различна. Сега, след един месец, се появи нова фактическа обстановка с внасянето на Законопроекта за здравното осигуряване.

При положение че отпадне думичката „трансфери” и всички здравноосигурителни вноски се използват единствено и само за здравноосигурителни плащания – неслучайно наблягам на тези думи, защото има огромна разлика между здравноосигурителни плащания и пари изобщо за здраве. Това е съвършена разлика и тя съществува както в Закона за здравното осигуряване, където е казано кои са здравноосигурителните дейности, за които плаща Националната здравноосигурителна каса, така и в Закона за здравето, където е казано кой и с какви пари плаща за здраве. Ако направим тази фина разлика в закона и ако управляващите дадат такава гаранция, че това ще се случи, ние сме готови да подкрепим текста с идеята между първо и второ четене да поправим това, което при друга фактическа обстановка е записано в проекта на Синята коалиция. Само че, господин Шарков, аз такава гаранция досега не съм чул. А това, което е записано в проекта за бюджет на Националната здравноосигурителна каса, означава съвършено различно нещо. Ако имаме гаранцията от управляващите от ГЕРБ, че парите от здравноосигурителни вноски ще се използват единствено и само за здравноосигурителни плащания, тогава ние сме готови да подкрепим този проект. В противен случай отговорността, господин Шарков, е ваша като вносители. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми д-р Адемов, фактическата обстановка променя тактическата ви подготовка. В крайна сметка сто пъти казахте едно и също нещо. Вижте, ако искате ще Ви го дам без автограф внесен е на 1 септември 2010 г., първия ден от новата пленарна сесия. Идеята е ясна! Аз съм готов още другата седмица, в сряда – ще поканя всеки един от вас, който желае, да седнем и заедно да внесем необходимата корекция между първо и второ четене, за да бъде изпипан законопроектът. Иначе ще стане така, че вие използвате идеята на този законопроект, за да започне, как да кажа, подготовката за дебата за бюджета. Оставете бюджета, ще го гледаме после. Нека да приемем идеята, че парите за здравноосигурителни вноски ще отидат в Касата за разплащане на здравноосигурените лица.

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми д-р Шарков! Очевидно е, че всички са съгласни с философията

от ГЕРБ.) Уважаеми колеги, които не познавате законопроекта, ще ви помоля – някой от колегите от ГЕРБ, председателят на Здравната комисия, да излезе и да каже, че този законопроект на колегите от Синята коалиция, който е съвършено добронамерен, ще намери изражение по време на второто четене по начина, по който говорим сега. Защото има огромна разлика между това – без да искам да влизам в дискусията по другия бюджет – ако ние подкрепим сега на първо четене философията и идеята всички здравноосигурителни вноски да отидат за здравно осигуряване, каква е гаранцията, че на второ четене няма да се приеме текстът по начина, който... АДЕМОВ: Уважаеми колеги, аз съм сигурен, че по начина, по който е внесен проектът сега, ще бъде използван като аргумент, за да се приеме философията на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2011 г. И тогава отговорността е ваша, д р Шарков! Благодаря. Други народни представители? Няма желаещи. Дебатът е закрит. Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване с вносители Мартин Димитров и Ваньо Шарков. Гласували

Благодаря, госпожо председател. Моля за процедура: в залата да бъдат допуснати господин Владислав Горанов – заместник-министър на финансите, и господин Росен Иванов – директор на дирекция „Данъчно-осигурителна методология” в Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.

„ДОКЛАД на Комисията по бюджет и финанси относно Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, № 002-01-80, внесен от Министерския съвет на 16 септември На заседание, проведено на 21 октомври 2010 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, внесен от Министерския съвет. На заседанието присъстваха: представители на Министерството на финансите Владислав Горанов – заместник-министър на финансите, и Людмила Петкова – директор на дирекция „Данъчна политика”, и представители на Националната агенция за приходите – Красимир Стефанов – изпълнителен директор, Росен Иванов – директор на дирекция „Данъчно-осигурителна методология”

член на УС на асоциацията и изпълнителен директор на „Обединена българска банка” АД, и Ирина Марцева – главен секретар, и Милен Райков – експерт в Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Законопроектът беше представен от заместник-министъра на финансите Владислав Горанов. Основните моменти в законопроекта са: 1. Ограничава се възможността управлението на търговско предприятие да се възлага на лица, при управлението на които друго търговско предприятие е обявено в несъстоятелност. Предложено е да не може да бъде едноличен търговец, прокурист, управител на дружество с ограничена отговорност лице, което е обявено в несъстоятелност или което е участвало в управлението на дружества, обявени в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори. 2. Разширява се кръгът на лицата, които отговарят като трети задължени лица за задълженията на юридическото лице, като се добавят прокуристите и другите търговски представители, на които е възложено да управляват предприятието. 3. Предлага се уведомяването на Националната агенция за приходите за предстоящо прехвърляне на предприятие или преобразуване по Търговския закон да се извършва преди подаване на заявлението за вписване, а удостоверяването за уведомяването да се извършва в двумесечен срок от постъпване на уведомлението, като по този начин се дава възможност за налагане на на предварителни обезпечителни мерки. Действащият 7-дневен срок не дава реална възможност за предприемане на контролни и обезпечителни действия по реда на ДОПК. 4. Предлага се изменение в ДОПК, което да допусне извършването на ревизии за задължения за осигурителни вноски при условията на чл. 122 от ДОПК, т.е. определяне размера на данъците и вноските чрез анализ на обичайната икономическа дейност. 5. Разширяват се хипотезите на приложимост на чл. 122 в някои случаи на разплащания в брой. 6. Дава се достъп до данните от кредитните досиета. 7. Предлага се удължаване на срока за произнасяне на решаващия орган от 45 на 60 дни от постъпване на жалбата. 8. С измененията в чл. 142 се предлага увеличение на сумата от 100 000 на 500 000 лв., под която обстоятелствата, служещи за основание за прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане за доход от източник в страната на чуждестранно лице, се удостоверяват пред платеца на дохода, а не пред органа по приходите. След представяне на законопроекта се проведе дискусия, при която членовете на комисията подкрепиха като цяло законопроекта, но изказаха съображения по текста на § 14, който следва да се прецизира така, че достъпът на данъчната администрация до данни и копия на документи от кредитните досиета на лицата да се ограничи само до документите, които са предоставени от лицата. Същата позиция изразиха и представителите на БНБ и Асоциацията на банките в България. Взе се решение текстът да се обсъди в работна група с участието на представители на вносителя, банките и комисията и да се предложи по-точна редакция в срока между първото и второ гласуване на законопроекта. От Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България представиха писмено становище по законопроекта. След обсъждането на законопроекта се проведе гласуване което приключи при следните резултати: „за” – 13 народни представители, без „против”,

Благодаря, госпожо Стоянова. Остава да чуем доклада на Комисията по правни въпроси от заместник-председателя на комисията – народният представител Тодор Димитров. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги! Ще ви запозная с: „ДОКЛАД на Комисията по правни въпроси На свое заседание, проведено на 1 септември 2010 г. Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, № 002–01–80, внесен от Министерския съвет. На заседанието присъстваха: госпожа Людмила Петкова – директор на дирекция „Данъчна политика”, господин Мирослав Каракашев – старши експерт в същата дирекция, и господин Росен Иванов – директор на дирекция „Данъчно-осигурителна методология” в Националната агенция за приходите. Законопроектът беше представен от госпожа Людмила Петкова. Направените предложения целят противодействието на неплащането на дължимите публични задължения на недобросъвестните лица. Предлага се ограничаване на възможността да се възлага управлението на търговско предприятие на лица, при управлението на които друго търговско предприятие е обявено в несъстоятелност. Това ще доведе до защита интересите на държавата и на частните кредитори, които също биха били ощетени от лошото управление на имуществото на длъжника. Разширява се и кръгът на третите задължени лица, отговарящи за задълженията на юридическото лице, като се добавят прокуристите и търговските представители, на които е възложено управлението на предприятието. С цел налагането на предварителни обезпечителни мерки се предлага Националната агенция за приходите да се уведомява за предстоящо прехвърляне на предприятие или преобразуване по Търговския по Търговския закон, преди подаване на заявлението за вписване, а удостоверяването за уведомяване да се извършва в двумесечен срок от постъпване на уведомлението. С оглед предотвратяване укриването на търговски оборот и скрито изплащане на заплати, се предлага изменение, допускащо извършването на ревизии за задължения за задължения за осигурителни вноски и определянето на данъците и вноските чрез анализ на обичайната икономическа дейност. Предвижда се в хода на проверка или ревизия органът по приходите да може да изисква и да му се предостави достъп до данните на кредитното досие на лицето, въз основа на които банката му е предоставила кредит. Целта на предложението е преодоляване разминаването между официалните отчети и декларации и документите, които се предоставят за получаване на кредит. Предложените вътрешноорганизационни мерки са гаранция за безпристрастност и обективност при извършването на ревизии. Предвижда се възможността изпълнителният директор на Националната агенция по приходите да оправомощава ревизори от една териториална дирекция да извършват ревизии на лица, регистрирани в друга териториална дирекция. Тази мярка е гаранция за обективност, избягване конфликт на интереси и възможност за създаването на съвместни екипи. С цел по-задълбоченото разглеждане на постъпилите жалби и избягване прилагането на института на мълчаливото потвърждаване, се предлага удължаване на срока за произнасяне от 45 на 60 дни. Така ще се облекчи и последващият съдебен контрол. Създаването на правна сигурност за взискателите и гражданите е целта на предложението в § 13, в който се предвижда отпадането на текста за изпращане на съобщение до Централния регистър на особените залози за наложени възбрани върху недвижим имот или кораб. За облекчаване на процедурите за прилагане на спогодбите за избягване на двойно данъчно облагане за доход от източник в страната на чуждестранно лице, се предвижда обстоятелствата да се удостоверяват пред платеца на дохода, а не пред органа по приходите за суми под 500 000 лева. Изменението в т. 16 от Допълнителните разпоредби е продиктувано от изискванията на Директива 2003/48/ЕО, относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания, въведена в ДОПК, раздел VІ VІ „Процедура за обмен на информация с държавите – членки на Европейския съюз, относно доходи от спестявания” и е в сила от 1 януари 2007 г. Съгласно чл. 6, ал. 7 от Директивата прагът за активите, инвестирани във вземания за дълг от 1 януари 2011 г. се променя от 40 на 25 на сто. По законопроекта се проведе задълбочена дискусия със сериозни юридически аргументи, в която взеха участие голяма част от народните представители от Комисията по правни въпроси. Изрази се принципна подкрепа на законопроекта, но се поставиха въпроси относно разширяването на обхвата на лицата, отговарящи като трети лица за задълженията на юридическите лица, предвидени в § 1. Прокуристът, търговският пълномощник и търговският представител са фигурите, уредени в Търговския закон, където са предвидени както правата, така задълженията им. Тези лица, съгласно българското законодателство не носят отговорност за задълженията на юридическите лица, респективно търговските дружества и по този начин не би могло да се постигне предвидената в предвидената в законопроекта цел – противодействие на възможностите за избягване на плащането на задължения за данъци и осигурителни вноски. Предлаганите промени с § 2, относно увеличаването на срока на 60-дневен за издаване на удостоверение, противоречи на сроковете, предвидени в Търговския закон във връзка с преобразуването на дружествата. Изказа се мнение, че процедурата предвидена в § 2, чл. 77 относно по-дългия 60-дневен от страна на търговеца след уведомяването за получаването на удостоверението, че не се дължат публични задължения, ще затрудни целия търговски оборот. Възрази се и относно отпадането на възможността за обжалване на актове до 5000 лв. Това би означавало едноинстанционно съдебно производство, в което първоинстанционният административен съд решава казуса окончателно. Не ясно и по какъв критерий е определен размерът на актовете до 5000 лева. В Заключителните разпоредби относно § 16, се предлага промяна в чл. 68 от Закона за кредитните институции. Този текст е непосредствено свързан с чл. 62, ал. 6 от същия закон. Досега това предоставяне на данни и сведения, съдържащи банкова тайна, става след санкция на съда. Предвидената правна възможност за предоставяне на данни по писмено искане на директор на териториална дирекция, поставя въпроса за разширяване правомощията на данъчните органи без наличие на съдебен контрол. Комисията по правни въпроси не е водеща по внесения Законопроект. Въз основа на направените бележки по Законопроекта, членовете на Комисията по правни въпроси се обединиха около становището, че текстовете на цитираните разпоредби трябва да бъдат прецизирани между първо и второ четене, с оглед постигне на целта за противодействие на избягване на плащането на задължения за данъци и осигурителни вноски, като в същото време се обърна внимание, че разписаните текстове нарушават основните принципи в правото. След проведеното обсъждане и гласуване, Комисията по правни въпроси с 5 гласа „за”, 1 „против” и 12 „въздържали се” не дава положително становище за цитираните текстове от законопроекта на първо гласуване за Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-процесуалния кодекс, № 002-01-80, внесен от Министерския съвет.” Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Димитров. Дебатът е открит. Има ли народни представители, които желаят да вземат отношение? Няма желаещи. Подлагам на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Моля,

Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, внесен от Делян Добрев и група народни представители на 3 юни 2010 г., приет на първо гласуване на 15 юли 2010 г. „Закон за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за наименованието на закона.

По § 1 има предложение от народния представител Делян Добрев. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народния представител Емил Радев и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народните представители Михаил Миков, Петър Димитров и Ана Янева. Комисията подкрепя по принцип предложението по буква „а”, предложението по буква „б” е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 1: „§ 1.

Няма. Подлагам на гласуване редакцията на § 1 по доклада на комисията.

Предложение от народните представители Михаил Миков, Петър Димитров и Анна Янева. Комисията подкрепя предложението по принцип. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 2: „§ 2.

Решение за приватизация на имоти – частна държавна собственост, с данъчна оценка над 10 000 лв. се приема от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол след предложение на ръководителя на ведомството, което управлява имота или от областния управител в случаите по чл. 18, ал. 1 от Закона за държавната собственост.”

Приватизацията на имоти – частна държавна собственост, с данъчна оценка над 500 000 лв. се извършва от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол след решение на Министерския съвет. С решението на Министерския съвет се определят методът и условията за приватизация на имота.” Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване § 3 по доклада на комисията.

В чл. 8 се правят следните допълнения: 1. В ал. 6 след думата „собственост” се поставя запетая и се добавя „с данъчна оценка над 10 000 лв.”. 2. Създава се ал. 10: При приватизацията на имоти – частна държавна собственост, купувачът заплаща на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол режийни разноски в размер на сто върху цената, които агенцията превежда по бюджета на областния управител по местонахождението на имота или по бюджета на министерството или ведомството, управлявало имота.” Има ли желаещи да вземат отношение по предлаганите текстове? Няма. Подлагам на гласуване § 4 в редакцията на комисията.

Предложение от народния представител Валентин Николов – да се създаде нов § 6. Комисията подкрепя предложението по т. 2, буква „б”, относно създаването на т. 9 и 10. Предложението в останалата му част е оттеглено. Комисията предлага да се създаде нов § 5: „§ 5. В чл. 22б, ал. 4 се създават т. 9 и 10: може да предявява искове за реално изпълнение на неизпълнени парични или имащи парично изражение задължения, поети с приватизационните договори, за които в приватизационните договори не са предвидени неустойки или обезщетения в случай на неизпълнението им; им; 10. може да предявява искове, свързани с или произтичащи от сключени приватизационни договори или от договори за доверителни сметки, банкови гаранции

Предложение от народния представител Валентин Николов – да се създаде нов § 7. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 6: „§ 6. В Глава шеста се създава чл. 32в: „Чл. 32в. Не могат да се намаляват поради прекомерност неустойките, дължими по приватизационни договори, включително и по сключените по реда на отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия.”

По § 5 – предложение от народния представител Делян Добрев. Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 2, буква „б”. Предложението по т. 1, буква „а” е оттеглено. Предложение от народните представители Михаил Миков, Петър Димитров и Анна Янева. Комисията не подкрепя предложението по буква „а” и го подкрепя по принцип в останалата му част. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 5, който става § 7, и предлага следната редакция: В Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол се правят следните изменения и допълнения: 1. В § 22: а) алинея 3 се изменя така: „(3) Информацията по ал. 1 и по ал. 2 - за имоти - частна държавна собственост с данъчна оценка над 10 000 лв., се актуализира ежегодно до 31 март.”;

2. В § 24: а) досегашният текст става ал. 1 и в нея след думите „държавна собственост” се добавя „с данъчна оценка над 10 000 лв.”; б) Създава се ал. 2: За започната се смята продажбата по ал. 1, когато е: 1. прието решение на управителния орган на държавно предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон; 2. издадена заповед на областния управител за откриване на тръжна процедура; 3. прието решение на Министерския съвет”.” Госпожо председател, по отношение на предложението на депутатите Миков, Димитров и Анна Янева, ако не оттеглят неподкрепената част, би трябвало да я гласуваме.

Благодаря Ви, госпожо председател. Всички разбираме, че оценка под 10 000 лв., може да се отнася и за имот, който струва 1000 лв. И от тази гледна точка да отидем към пазарна оценка, то може да се окаже прекалено скъпа процедура, която не си заслужава разходите. В същото време знаем, че има редица имоти, чиято данъчна оценка ще е под 10 000 лв., а пазарната оценка може да бъде с пъти по-висока и за такива имоти е справедливо да има пазарна оценка. Но като имам предвид, че в момента сме в състояние на криза, като имам предвид, че сложихме допълнителен приватизационен данък от 2% за местните власти, аз мисля, че ако допълнително натоварим разходите и с пазарна оценка,

Тъй като частта, в която предложението на тримата народни представители Михаил Миков, Петър Димитров и Анна Янева е оттеглено, подлагам на гласуване редакцията на § 7 по доклада на комисията.

„Преходни и заключителни разпоредби”. Комисията не подкрепя текста на вносителя за наименованието и предлага да се отхвърли, поради отхвърлянето на следващите параграфи.

Тъй като има правна техника, съгласно която гласуването може да бъде и по глави, тук разбирам, че се предлага отхвърляне на Преходни и заключителни разпоредби, тъй като комисията не подкрепя текстовете, но пък докладът вече е направен по този начин. Продължаваме с гласуването по доклада. Подлагам на гласуване предложението на комисията за отхвърляне на наименованието „Преходни и заключителни разпоредби”.

Предложение от народния представител Валентин Николов – да се създаде нов § 9. Предложението е оттеглено. Предложение от народния представител Валентин Николов – да се създаде нов § 10. Предложението е оттеглено. По § 6 предложение от народния представител Делян Добрев. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 6, но предлага да се отхвърли, поради отразяването му в приетия Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост,

По § 7 – предложение от народните представители Михаил Миков, Петър Димитров и Анна Янева. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 7 и предлага да се отхвърли.

Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред, и съпътстващи – Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, Комисия по външна политика и отбрана, Комисия по труда и социалната политика, Комисия по правни въпроси. С доклада на водещата Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред ще ни запознае народния представител Иван Петров.

от Министерството на вътрешните работи: Нина Чимова – главен юрисконсулт в Дирекция „Правно-нормативна дейност”, Росица Грудева – главен юрисконсулт в Дирекция „Миграция”,

от Министерството на труда и социалната политика: Красимир Попов – заместник-министър.

Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на свое заседание, проведено на 20 октомври 2010 г., обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, № 002-01-65, внесен от Министерския съвет на 14 юли 2010 г. На заседанието присъстваха от Министерството на вътрешните работи: заместник-министър Веселин Вучков, Нина Чимова – главен юрисконсулт, Дирекция „Правно-нормативна дейност”, Росица Грудева – главен юрисконсулт, Дирекция „Миграция”, Галя Лишкова – експерт, Дирекция „Български документи за самоличност”; от Министерството на външните работи: заместник-министър Милен Люцканов и Елена Бобева държавен експерт, Дирекция "Консулски отношения"; и от Министерството на труда и социалната политика: заместник-министър Красимир Попов и Христо Симеонов – държавен експерт. В качеството си на представител на 17 неправителствени организации, изготвили становище по законопроекта, присъства Валерия

законопроектът бе представен от Нина Чимова, а в материята, касаеща Министерството на външните работи и Министерството на труда и социалната политика – от заместник-министър Милен Люцканов и заместник-министър Красимир Попов. Законопроектът има за цел хармонизиране на националното законодателство по отношение издаването на разрешения за пребиваване на някои категории граждани на трети страни с изискванията на Регламент /ЕО/ № 810/2009 г. на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. за създаване на Визов кодекс на общността, приложими за Цели се правилното транспониране на Директива 2003/109/ЕО на Съвета от 25 ноември 2003 г. относно статута на дългосрочно пребиваващи граждани от трети страни, тъй като съгласно изискванията на директивата в законопроекта са предвидени разпоредби, свързани с предоставянето на статут за дългосрочно пребиваващ, който статут до момента неправилно е отъждествяван със статута за постоянно пребиваване, регламентиран в Закона за чужденците в Република България. В тази връзка в § 16 от предложения законопроект е предвидено изменение на чл. 23 от Закона за чужденците в Република България, с което се регламентира признаването на статут на дългосрочно пребиваване на чужденците в и неговото открояване от постоянното пребиваване, съгласно сега действащия закон. В унисон с изискванията на Директива 2003/109/ЕО се предлага и създаването на нови членове 24в-24ж, определящи условията за получаване на статут на дългосрочно пребиваващ. Предвидено е основният критерий за получаване на статут на дългосрочно пребиваващ да е продължителността на пребиваване на територията на държавата членка, като пребиваването следва да е било легално и непрекъснато в рамките на 5 години. Предвидено е периодите на отсъствие от територията на държавата членка да не се отчитат при изчисляването му, когато са под 6 последователни месеца и не надхвърлят общо 10 месеца за посочения 5-годишен период. Освен това се предоставя възможност гражданинът на трета страна да докаже, че разполага с достатъчно средства и здравна застраховка, за да се предотврати оставането му в тежест в държавата членка, както и че не е заплаха за обществения ред и националната сигурност. В законопроекта се урежда придобиването на статут на дългосрочно пребиваване да се удостоверява с разрешение за пребиваване на дългосрочно пребиваващ в Европейския съюз със срок на валидност пет години, като при изтичането му се подновява автоматично след представяне представяне на заявление. Разрешението е на основание изискванията на Регламент /ЕО/ № 1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г. относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни. В съответствие с Директива 2003/109/ЕО и Директива 2003/86/ЕО на Съвета от 22 септември 2003 г. относно правото на събиране на семейството, в законопроекта е въведена и дефиницията за събиране на семейство по смисъла на т. 1а и т. 1б от Допълнителните разпоредби на Директива 2003/86/ЕО, както и условията за получаване разрешение за пребиваване с цел събиране на семейство на дългосрочно пребиваващ. В предложения законопроект са отразени и допълнения във връзка с Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 16 декември 2008 г. относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите членки, за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни, транспонирана със Закона за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Предвидени са и текстове, прецизиращи кръга от лица, на които се предоставя право на продължително пребиваване съгласно Директива 2004/114/ЕО на Съвета от 13 декември 2004 г., за условията за прием на граждани на трети страни с цел образование, ученически обмен, безвъзмездно обучение или доброволческа дейност. Със законопроекта се създава и нова Глава „б”, която регламентира пребиваването на граждани на трети страни за целите на висококвалифицирана трудова заетост, като се въвеждат частично изискванията на Директива 2009/50/ЕО на Съвета от 25 май 2009 г. за условията на влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на висококвалифицирана трудова заетост. Предвижда се издаване на разрешение тип “синя карта на ЕС”. Предложени са и изменения, целящи хармонизиране с изискванията на Визовия кодекс по отношение на визата за краткосрочно пребиваване, която е дефинирана като виза за транзитно преминаване или за планирано пребиваване пребиваване на територията на Република България с продължителност, която да не надвишава 3 месеца в рамките на всеки 6-месечен период. В законопроекта са включени и текстове, насочени към прилагането на чл. 96 от Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген, свързани с подаването на сигнал в Шенгенската информационна система за целите на отказ за влизане. В хода на дискусията по законопроекта госпожа Валерия Илариева, представител на 17 неправителствени организации, заяви, че те приветстват транспонирането на европейското законодателство в така предлагания законопроект, като в същото време изрази становище, че промените трябва да отразяват и националните специфики конкретно за Народният представител Красимир Ципов изрази становище, че след присъединяването на България към Шенгенското пространство е необходимо поради многобройните промени в действащия закон и големият брой държавни органи, които имат компетентност в тази сфера, да се сформира междуведомствена група, която да обсъди въпроса за изработването на нов Закон за чужденците в Република България със съответната нова систематика на разпоредбите му. В резултат на проведените разисквания Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 15 гласа „за”, без гласове „против” и „въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, № 002-01-65, внесен от Министерския съвет на 14 юли 2010 г.” Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Петров. С доклада на Комисията по труда и социалната политика ще ни запознае госпожа Мая Манолова. Заповядайте, госпожо Манолова.

по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, № 002-01-65, внесен от Министерския съвет на 14 юли 2010 г. Комисията по труда и социалната политика на свое заседание, проведено на 8 септември 2010 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република от Министерския съвет на 14 юли 2010 г. На заседанието присъстваха: от Министерството на труда и социалната политика: господин Попов - заместник-министър,

госпожа Бобева от дирекция „Консулски отношения” и госпожа Начева от дирекция „Правна”. Присъстваха и представители на социалните партньори. Законопроектът бе представен от господин Николай Нанков - началник на отдел „Нормативна дейност” в Министерството на вътрешните работи. Със законопроекта българското законодателство се хармонизира по отношение на издаването на разрешения за пребиваване на категории граждани на трети страни с установените инструменти на Европейския съюз и се отразяват изискванията на Регламент /ЕО/ № 810/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13.07.2009 г. за създаване на Визов кодекс на Общността, приложим за Република България преди да отговори на критериите за цялостно прилагане на законодателството от Шенген. Във връзка с транспонирането на Директива 2003/109/ЕО на Съвета от 25 ноември 2003 г., едно от най-съществените предлагани изменения е регламентирането на статута на дългосрочно пребиваване. Основната предпоставка за получаване на статут на дългосрочно пребиваване е продължителността на пребиваване на територията на държава членка. Регулирани са и допустимите периоди на отсъствие от територията на засегната държава. Въвеждат се изисквания гражданинът на трета страна, който цели получаване на статут на дългосрочно пребиваване, да докаже, че разполага с достатъчно средства и здравна застраховка. Разрешението за такъв статут се издава съгласно изискванията на Регламент № 1030/2002 на Съвета от 13.06.2002 Лицето, което е получило статут на дългосрочно пребиваващ, би следвало да се интегрира в обществото и в тази връзка да се ползва от равни права с гражданите на държавата членка, в случая Република Този принцип се отнася до достъп до работа и самостоятелна дейност, образование и квалификация, обучение и други права съгласно националното законодателство. В тази връзка с представения законопроект в Преходните и заключителните разпоредби чрез изменения в Закона за насърчаване на заетостта се предлагат текстове, който гарантират правата и достъпа до пазара на труда и до посреднически услуги по заетостта на лица, получили статут на дългосрочно пребиваване, както и на членовете на техните семейства. Гарантира се и достъпът до системата на социалното подпомагане и социални услуги чрез изменения в Закона за социалното подпомагане. С оглед изискването на Директивата по отношение на членовете на семейството на лицето, получило статут на дългосрочно пребиваване да могат да се установят заедно с дългосрочно пребиваващия, в предлагания законопроект се прецизира понятието „член на семейство”. С предлагания законопроект се регламентира и пребиваването на граждани на трети страни за целите на висококвалифицираната заетост. Въвежда се инструментът „разрешение за пребиваване тип „синя карта”, като са уредени общите условия по нейното издаване, както и при преместването на притежателя на „синята карта” в друга държава - членка на Европейския съюз. Поставени са и минимални изисквания за осигуряването на достоен начин на живот за притежателя на „синята карта” и за членовете на неговото семейство като подходящи жилищни условия и средства за собствена издръжка. В хода на представянето на законопроекта заместник-министърът на труда и социалната политика господин Попов подчерта, че крайният срок за окончателното транспониране на Директива 2009/50/ЕО на Съвета от 25 май 2009 г. е 19 юни 2011 г., през който ще се създадат нормативните изисквания по отношение на критериите за достъпа на висококвалифицираните работници до българския пазар на труда. Предвиждат се съответни изменения в Закона за насърчаване на заетостта и нормативната уредба по неговото прилагане. В дискусията по законопроекта бе подчертана необходимостта от законодателното уреждане на въпросите, свързани с дългосрочното пребиваване, разрешението за пребиваване тип „синя карта” и ефективната интеграция в обществото и пазара на труда на чуждестранните граждани със статут на дългосрочно пребиваване и членовете на техните семейства. Получено е и становище от отдел „Европейско право” на Народното събрание, съгласно което законопроектът отразява коректно изискванията на цитираните директиви и регламенти.

Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, № 002-01-65, внесен от Министерския съвет на 14 юли 2010 г.” Благодаря, госпожо Манолова. Сега ще чуем становище на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, което ще ни бъде представено от госпожа Десислава Танева.

На заседанието, проведено на 8 септември 2010 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, внесен от Министерския съвет. В заседанието на Комисията взеха участие Милен Люцканов – заместник-министър на външните работи, Красимир Попов – заместник-министър на труда и социалната политика, представители на Министерство на вътрешните работи, експерти. Първо. С настоящия законопроект се предлага хармонизирането на текстове от националното законодателство, свързани с издаването на разрешения за пребиваване на някои категории граждани на трети страни, с установените инструменти на Европейския съюз, както и въвеждане на изискванията на Регламент /ЕО/ № 810/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. за създаване на Визов кодекс на Общността (Визов кодекс) с оглед привеждане на разпоредбите на националното законодателство в съответствие с правото от Шенген. Второ. Настоящият законопроект цели транспонирането на Директива 2003/109/ЕО на Съвета от 25 ноември 2003 г. относно статута на дългосрочно пребиваващи граждани от трети страни, част от която вече е транспонирана е транспонирана през 2007 г. Директивата изхожда от принципите за интеграция на граждани на трети страни, трайно установени в държавите членки като ключов елемент за поощряване на икономическото и социалното единство. Статутът на дългосрочно пребиваване се отличава от статута на постоянно пребиваване, регламентиран в Закона за чужденците в Република България, който е допустим и признат съгласно условията на националното законодателство, като в законопроекта е предвидено ясно разграничение между тези два статута.

пребиваването на територията на държавата членка трябва да е било легално и непрекъснато в рамките на 5 години преди подаване на заявлението за придобиване на статут. Периодите на отсъствие от територията на засегната държава членка не се отчитат при изчисляването на продължителността на пребиваването, когато са под 6 последователни месеца и не надхвърлят общо 10 месеца за посочения 5-годишен период. Също така е необходимо въпросният гражданин на трета страна да докаже, че разполага с достатъчно средства и със здравна застраховка. Гражданинът не следва да представлява заплаха за обществения ред и националната сигурност. След придобиване въпросният статут статут е постоянен, доколкото не се накърняват принципите, установени от директивата. Отнемането на статута е допустимо само ако лицето представлява реална и достатъчно сериозна заплаха за обществения ред и националната сигурност, при придобиване на статута по нечестен начин и при отсъствие на лицето от територията на държавите членки за период от 12 последователни месеца. Придобиването на въпросния статут се удостоверява с разрешение за пребиваване на дългосрочно пребиваващ в Европейския съюз, което отговаря на определени високотехнологични стандарти и е със срок на валидност 5 години, като при изтичането му се подновява автоматично след представяне на заявление. Разрешението съответства на изискванията на Регламент /ЕО/ № 1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г. относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни.

в друга държава – членка на ЕС. Законопроектът предлага въвеждането на изискванията на чл. 13 и 15 от Директива 2003/86/ЕО на Съвета от 22 септември 2003 г., относно правото на събиране на семейството и по-конкретно условието за предоставяне на облекчена процедура за влизане и пребиваване на членовете на семейството на дългосрочно

в Република България (ДВ, бр. 36 от 2009 г.). Законопроектът предлага текстове, прецизиращи кръга от лица, на които се предоставя право на продължително пребиваване съгласно Директива 2004/114/ЕО на Съвета от 13 декември 2004 г. относно условията за прием на граждани на трети страни с цел образование, ученически обмен, безвъзмездно обучение или доброволческа дейност. Настоящият законопроект цели частично транспониране на Директива 2009/50/ЕО на Съвета от 25 май 2009 г. относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети страни за целите на висококвалифицираната трудова заетост и относно вида на разрешението за пребиваване – тип „синя карта на Европейския съюз”, което ще позволява на гражданите на трети страни – висококвалифицирани работници по смисъла на директивата, да пребивават заедно с членовете на семействата си и да упражняват трудова дейност на територията на страната, както и в случаите на преместване на притежатели на „синя карта на Европейския съюз”, издадена от друга държава членка. Законопроектът предлага изменения, целящи хармонизиране с изискванията на Визовия кодекс по отношение на визата за краткосрочно пребиваване, която е дефинирана като виза за транзитно преминаване или за планирано пребиваване на територията на Република България с продължителност, която да не надвишава 3 месеца в рамките на всеки 6-месечен период. Към законопроекта са включени и текстове, насочени към прилагането на чл. 96 от Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген, свързани с подаването подаването на сигнал в Шенгенската информационна система за целите на отказ за влизане. Четвърто, в заключение може да се каже, че предложеният законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България съответства на изискванията на Регламент /ЕО/ № 810/2009, на Директива 2003/109/ЕО, на Директива

Благодаря, госпожо Манолова. Сега ще чуем доклада на Комисията по външна политика и отбрана от председателя й господин Доброслав Димитров. „ДОКЛАД на Комисията по външна политика и отбрана относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, № 002-01-65, внесен от Министерския съвет на 14 юли 2010 г. На свое заседание, проведено на 1 септември 2010 година, Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект. Законопроектът има за цел да хармонизира текстове от националното законодателство, свързани с издаването на разрешения за пребиваване на някои категории граждани на трети страни с установените инструменти на ЕС, както и отразяване на изисквания на Регламент /ЕО/

приложими за Република България преди да отговори на критериите за цялостното прилагане на законодателството от Шенген. Успоредно със степента на готовност на страната ни за пълното присъединяване към Шенгенското пространство, изпълнението на критериите, заложени в основополагащи директиви на ЕС, е ключов елемент за реализиране на обща миграционна политика. Тази политика цели да гарантира на всички етапи ефективно управление на миграционните потоци, справедливо третиране на гражданите на трети страни, пребиваващи законно в държавите членки, както и предотвратяване на незаконната миграция и трафика на хора и засилена борба с тези явления. Хармонизацията на условията за получаване на статут на дългосрочно пребиваване благоприятства взаимното разбирателство между държавите членки. изключва възможността за прилагането на по-благоприятни национални разпоредби и издаването от държавите членки на разрешения за постоянно пребиваване или безсрочни разрешения при по-благоприятни условия от установените с нея. Издадените при такива условия разрешения обаче не следва да осигуряват достъп до право на пребиваване в останалите държави членки. Отразени са допълнения във връзка с Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите членки, за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни. Въведено е задължението гражданите на трети страни, които пребивават незаконно на територията на и притежават валидно разрешение за пребиваване или друго разрешение, даващо право на престой, издадено от друга държава членка, да отидат незабавно на територията на тази държава. С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България се предлага частично транспониране на Директива 2009/50/ЕО по отношение вида на разрешението за пребиваване – тип “синя карта на ЕС”, което ще позволява на гражданите на трети страни – висококвалифицирани работници по смисъла на директивата, да пребивават заедно с членовете на семействата си и да упражняват трудова дейност на територията на страната, както и в случаите на преместване на притежатели на „синя карта на ЕС”, издадена от друга държава членка. законопроекта са предложени изменения, целящи хармонизиране с изискванията на Визовия кодекс по отношение на визата за краткосрочно пребиваване, която е дефинирана като виза за транзитно преминаване или за планирано пребиваване на територията на Република България с продължителност, която да не надвишава 3 месеца в рамките на всеки 6-месечен период. Отразени са и предпоставките за произнасяне по допустимостта на постъпили заявления за издаване на визи. Отчетена е и допуснатата от Визовия кодекс възможност министърът на външните работи или упълномощено от него длъжностно лице да сключи договор за сътрудничество с външен изпълнител за извършване на процедура по приемане на заявления за издаване на визи като част от разпоредбите на Визовия кодекс, свързани с организацията организацията на дейността на консулските служби по издаване на визи. Съобразно установеното от Визовия кодекс са систематизирани и прецизирани основанията за отказ за издаване на виза или за влизане в страната на чужденец. В рамките на провелата се дискусия по законопроекта бяха поставени въпроси относно изисквания, залегнали в предстоящи за приемане европейски директиви и процедурите по тяхното въвеждане в българското законодателство. Чрез народния представител Венцислав Лаков, парламентарната група на партия „Атака” изрази позицията си за необходимостта от доказване на законов произход на средствата, обезпечаващи пребиваването на чужденци на територията на Република България. По инициатива на господин Георги Пирински беше обърнато внимание на актуални въпроси, свързани с политиката на френските власти по отношение на определени чужди граждани. След приключването на обсъждането се проведе гласуване, в резултат на което с десет гласа „за” и двама „въздържал се” Комисията по външна политика и отбрана прие следното СТАНОВИЩЕ: Приема за Приема за основателни мотивите на правителството и предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Благодаря. Остана да чуем доклада на Комисията по правни въпроси, представен ни от заместник-председателя й господин Тодор Димитров. Имате думата господин Димитров. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги! Ще ви запозная с: „ДОКЛАД на Комисията по правни въпроси На свое заседание, проведено на 1 септември 2010 г. Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, № 002-01-65, внесен от Министерския съвет на 14 юли 2010 г. От името на вносителя законопроектът беше представен от госпожа Райна Димова. С настоящия законопроект се предлага приемането на разпоредби, гарантиращи съответствието на българското законодателство с европейските изисквания относно пребиваването на граждани на трети страни в Република България. Със законопроекта се цели по-точно транспониране на Директива 2003/109/ЕО на Съвета от 25 ноември 2003 г. относно статута на дългосрочно пребиваващи граждани от трети страни, която бе неправилно отразена в националното законодателство. Съгласно изискванията на Директива 2003/109/ЕО, в законопроекта са предвидени разпоредби, свързани с предоставянето на статут за дългосрочно пребиваващ от българските компетентни органи,

че чужденците пребивават в Република България краткосрочно, продължително, дългосрочно или постоянно. По този начин, статутът на дългосрочно пребиваване се разграничава от този на постоянно пребиваване. Предоставянето на статут на дългосрочно пребиваващ е подробно уредено в § 16 от законопроекта, чрез създаването на нови членове 24г – 24ж. Придобиването на статут на дългосрочно пребиваване се удостоверява с разрешение за пребиваване, което се издава в съответствие с изискванията на Регламент /EО/ 1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г. относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни. Законопроектът е съобразен с разпоредбите на Директива 2004/114/ЕО на Съвета от 13 декември 2004 г. относно условията за прием на граждани на трети страни с цел образование, ученически обмен, безвъзмездно обучение или доброволческа дейност, като са прецизирани разпоредбите по отношение на статута за продължително пребиваване. В новосъздадения чл. 24е от закона се предвижда облекчена процедура за влизане и пребиваване на членовете на семейството на дългосрочно пребиваващите чужденци, в съответствие с чл. 13 и чл. 15 от Директива 2003/86/ЕО на Съвета от 22 22 септември 2003 г. относно правото на събиране на семейството. В законопроекта се предлагат промени, свързани с прецизирането на разпоредбите, транспониращи Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите-членки, за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни. С § 35 от законопроекта се създава нова Глава трета Пребиваване на граждани на трети страни за целите на висококвалифицирана трудова заетост. По този начин се въвеждат частично изискванията на Директива 2009/50/ЕО на Съвета от 25 май 2009 г. относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави държави за целите на висококвалифицирана трудова заетост. Предвижда се издаване на разрешение тип – „синя карта на ЕС”. Във връзка с подготовката на България за присъединяване към Шенгенското пространство, в законопроекта са предвидени разпоредби, прилагащи изискванията на чл. 96 от Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген и на Регламент /ЕО/ № 810/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. за създаване на Визов кодекс на Общността. В дискусията взеха участие народните представители Екатерина Михайлова, Четин Казак и Искра Фидосова. Госпожа Михайлова изтъкна, че в § 1, чл. 2, ал. 5 е употребено понятието „брачен партньор”, а в законопроекта липсва определение за него. Господин Казак подчерта, че в законопроекта голяма част цели голяма част цели транспонирането на актове на Европейския съюз. Визовият кодекс на Общността, който също се транспонира със законопроекта, предвижда като евентуална възможност част от действията, свързани с приемането на заявленията, издаване на визи и събиране на данни да бъдат извършвани от външни изпълнители – § 5 – чл. 9г, ал. 3, а в ал. 4 на същия член е предвидено дипломатическите и консулските представителства могат да сътрудничат с търговски посредници въз основа на акредитация, определена с акт на Министерски съвет, с оглед подаването на заявления, с изключение на събирането на данни. Акцентира върху потребността и намерението на дипломатическите и консулските представителства да си сътрудничат с горецитираните лица, тъй като имаме печален опит с такива посредници, относно издаването на визи. Констатира като пропуск на законопроекта в § 7, чл. 9ж, ал. 4, т. 3 – не са освободени от изискването за снемане на пръстови отпечатъци членовете на парламентарните делегации. Госпожа Фидосова обърна внимание текстът на § 5, чл. 9а, ал. 3 да се прецизира по отношение правилата за обществените поръчки. След последвалото обсъждане и гласуване с 16 гласа „за”, без „против” и „въздържал се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, № 002-01-65, внесен от Министерския съвет.” Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря. Това беше последният доклад. От името на вносителите изказване?

юли 2010 г. Гласували 79 народни представители: за 79, против и въздържали се няма. С това законопроектът е приет на първо четене.

Доклад относно Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, № 054-01-62, внесен от народните представители Емил Димитров, Николай Мелемов, Цветомир Михов и Иван Иванов на 21 юли 2010 г., приет на първо гласуване на 8 октомври 2010 г. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за наименование на закона: „Закон за допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча”. Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на закона така, както е по доклад и предложената редакция

По § 1 има постъпило предложение от народния представител Емил Димитров, което комисията подкрепя по принцип. Има постъпило предложение на народните представители Лъчезар Тошев и Иван Иванов - § 1 от законопроекта да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1: „§ 1. В чл. 54 се създават алинеи 6, 7, 8, 9, 10 и 11: „(6) Ловуването на кафява мечка и дива коза се извършва с разрешително, извадено от министъра на земеделието и храните. храните. (7) Ежегодно до 31 януари министърът на околната среда и водите и министърът на земеделието и храните определят броя на екземплярите за отстрел на кафявата мечка и дивата коза с цел регулиране на популацията им. Определеният брой екземпляри за отстрел на кафява мечка не може да бъде по-голям от осем на на сто от общата й численост. Не е задължителен отстрелът на целия брой определени за отстрел екземпляри на кафява мечка. (8) Разрешителните по ал. 6 се издават по ловностопански райони и важат до 31 декември на текущата година. (9) Извън определения по ал. 7 брой екземпляри за отстрел на кафява мечка, министърът на земеделието и храните незабавно издава разрешително по ал. 6 в случаите на нападения на мечки върху хора. (10) В тридневен срок след издаването на разрешителното по ал. 6, министърът на земеделието и храните или оправомощено от него лице уведомява съответната регионална инспекция по околната среда и води. (11) Съответната регионална инспекция по околна среда и води има право до четири часа след провеждане на отстрела да провери законността на същия и да вземе необходимите проби за изследване.”

Господин председател, уважаеми колеги! Преди да започна изказването по първа точка, искам да заявя, че оттеглям предложението в частта за дивата коза. Ще поясня защо. Въпреки че имахме дебати и на първо четене, и в комисиите, не срещнахме разбиране като вносители, че че мечката и дивата коза са с еднакъв план за управление на популациите. Непрекъснато чувам аргументи: „Ами, дивата коза не убива хора”. Това Това не влияе върху плана за управление и върху популациите на дивата коза. Непрекъснато чувам, че дивата коза е забранена за отстрел. Не е така. И в момента всяка година се издават между 20 и 30 разрешителни и съвсем законно се отсрелват тези кози. Най-голяма популация на кози в България е там, където се извършва отстрел и съответно има стопанска дейност и стопанствата са заинтересовани да опазват популациите си. Въпреки всичко това, след като и част от моите колеги не са убедени в това нещо, аз оттеглям предложението в частта за дивата коза, като държа да ви предупредя от тази трибуна, че дивата коза намалява усилено в националните паркове, които се стопанисват и се охраняват от Министерството на околната среда и водите и там се бракониерства поголовно. Не вземем ли мерки, там дивата коза ще върви към изчезване. Тъй като месец ноември е брачният период на козите, аз ще инициирам едно преброяване ще помоля всички заинтересовани да изпратят хора или да участват лично за преброяване на козите и в национални паркове, и в държавни ловни стопанства. Дотук бяхме с козата. При първо четене в дебатите ви обещахме, че в законопроекта ще бъдат ясно разписани механизмите за контрол над отстрела на мечка и дива коза. В тази връзка ние предложихме

веднага да бъдат уведомявани районните инспекции по опазване на околната среда и водите за местата, където са издадени лицензите и да има възможност същите тези инспекции веднага и своевременно да проверят законността на отстрела и ако има нужда, да се вземат проби за изследвания, включително и научни и т.н. Благодаря.

Нашите аргументи са свързани с това, че двата вида, за които става въпрос, попадат в Приложение № 4 на Директива 92/43 на европейските общности и те са защитени видове. Също така нашият Закон за биоразнообразието, който синхронизира вътрешните ни норми с тази директива, също е записал тези два вида като защитени. Поздравявам господин Димитров, че оттегли предложението за дивата коза. По този начин споровете ще бъдат единствено за един вид – за кафявата мечка. Това е един вид, за който може да се допуска отстрел с цел регулиране на нейната популация. Но това не е лов и не е обект по Закона за лова, а по други закони и по други разпоредби. По отношение на мечките, които нападат хора или животни, и в момента съществува норма, която дава възможност на министъра на околната среда и водите да издаде разрешение за отстрел на такива екземпляри. От друга страна, популацията също би могла да се регулира, но това да не бъде лов. Защото е доста странно един защитен вид да попада в Закона за лова, като обект на лов. Смятам, че това е възможността да намерим съгласие по това предложение. В предложението, което внася комисията, след като е разгледала и допълнителното предложение на вносителите, там отново се използват терминът „ловуване”, което, според мен, не е коректно по отношение на който и да е от защитените видове в България. Иванов предлагаме § 1 да отпадне. Смятаме, че може да се намери решение на въпроса за регулиране на популацията като се възлага на съответните ловни сдружения да отстрелват определен брой екземпляри с цел регулиране на популацията. Вариантът, който ни се предлага, е да се организира лов, като се заплащат високите такси за ловуване на този вид –кафявата мечка, което е съвсем друг вариант за решаване на въпроса. Твърди се, че в България годишно се убиват от бракониери около 50 мечки и по този начин, като се направи мечката обект за лов, ще постъпват средства в бюджета от ловуването от този вид, което, според мен, не е оправдано, тъй като бракониерите са закононарушители. Те престъпват закона и убиват мечките без да се съобразяват със закона, следователно тези 50 мечки няма как да бъдат спрени чрез тази норма. Ако вносителите предложат друга норма, с която с която да се обърне внимание на проблема с бракониерството, аз бих подкрепил такова предложение. Но то не е предложено с този законопроект за допълнение на Закона за лова. Затова смятам, че трябва да имаме предвид, че популацията ще намалява с процентите – до 8%, които предлага господин Димитров в неговия законопроект, плюс тези 50 бракониерите ще продължат да убиват, тъй като не виждаме тук мерки, за да се справим с бракониерството. Затова поддържаме предложението, което направихме с господин Иванов – § 1 от закона да отпадне. Благодаря ви. Уважаеми колега, ако държите много думата „ловуване” да я сменим с „отстрел”, няма никакъв проблем – техническа редакция. Вие споменахте само горната граница – 8%, а долната граница е 3%. Изрично е записано, че не е задължително да се изпълнява. Ако има нужда за регулация на популацията – ще се изпълнява, ако не – може да не се отстреля и една мечка. Притесненията Ви са излишни. Благодаря. Втора реплика? Заповядайте, господин Местан. ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Тошев! Моята реплика е във връзка с последната част от Вашето изказване. Струва ми се, че не е коректно да твърдим, че като се разреши отстрел на кафявата мечка, намаляването на популацията й ще бъде сбор от разрешения отстрел плюс 50-те мечки, които се убиват така или иначе от бракониерите. Искам да Ви кажа, че проблемът е в израза, който именно аз използвам, не Вие – „така или иначе”. Има случаи на отстрелване на около 50 мечки от бракониери, не защото те имат някаква вътрешна ловджийска потребност да отстрелват мечки – това не е бракониерство като например отстрелът на благородния елен или дивата свиня. Напротив, това са случаи на бракониерство, когато поради определен режим на отстрел на кафявата мечка се стига до ситуации, при които хората се организират, за съжаление, в нарушение на закона, за да решат един проблем, пряко свързан със сигурността на жителите на определен район или на район или на техните стопанства. Смятам, че ако се въведе режим на регулиране на популацията на бялата мечка, то това ще има за неизбежен ефект… кафявата мечка, то това ще има за сигурен ефект (смях, оживление), именно намаляването на случаите на бракониерство, защото няма да има предпоставки за

на популацията, която ще обезсмисли регулирането на популацията по незаконни начини – чрез бракониерство.

Благодаря Ви, господин председател. Господин Местан, бракониерството е престъпление, то е нарушение на закона, така че изобщо не е средство за регулиране на популацията. Има случаи, когато някои видове са унищожени докрай от бракониери, това не е регулиране на популацията. Някои видове са изчезнали от Европа по тази причина.

възникналия проблем. Процедурно ви предлагам да отложим дебатите по § 1, да видим другите параграфи и след това в комисията да се намери точната формулировка, която да не формулира въпроса като „лов”, а като „регулиране на популацията”, защото това би било по-коректно от гледна точка на запазване на биоразнообразието.

Подлагам на гласуване така направеното процедурно предложение.

и реплики от залата.) Гласували 75 народни представители: за 56, против 11, въздържали се 8. Предложението е прието. Господин Радославов, заповядайте за изказване.

едва ли не да се неутрализират нападенията на кафява мечка върху хора и други животни и да се либерализира процедурата за отстрелване на такива животни, които се явяват фактически мечки стръвници или нападащи.

може да се определи броят на всички мечки и какво означава това? Тук в репликата господин Димитров каза, че може нито една да не бъде отстреляна. Но тук пише: „Не по-малък от 3%”, тоест най-малко 3% ще се отстрелват по закон, както има една приказка, както е текстът.

към господин Радославов е, че тези мечки, които нападат хора, животни, пчелини, попадат в друга категория – на агресивни животни, към които веднага може да се приложат съществуващите в момента разпоредби за това, че Министерството на околната среда и

този механизъм проблемните екземпляри да се отстрелват, нямам нищо против, ще подкрепя такова предложение. Но това, което ни се предлага, е съвсем друг подход – тогава да бъде обект на лов. Има разлика между обект на лов по Закона за лова, или регулиране на популацията по Закона за биоразнообразието. Това са две различни неща. Уважаеми колега, или не сте си прочел добре текста, или злоупотребявате с него. Цитирате долната граница. Прочетете си текста и вижте, че изрично е записано, че не е задължително тя да бъде изпълнявана. Тоест, може да не се отстреля нито една мечка, ако се прецени, че популацията навсякъде е в нормата. А относно това, което казвате за мечките нарушители, вижте си пак добре текста. Първо, този текст е по предложение, забележете, на Министерството на екологията. Второ, тук става въпрос, че незабавно се издава за мечки, които са нападнали хора. За мен това не са нарушители, а са мечки убийци. Ако за Вас са нарушители, човешкият живот

Господин председател, уважаеми колеги! Приемам, господин Тошев, Вашите уточнения. Те са по-точни.

„Определеният брой екземпляри на отстрел на кафява мечка не може да бъде по-голям от 8 на сто и по-малък от 3 на сто на общата численост.” И след това пише „Не е задължителен отстрелът на целия брой определени за отстрел екземпляри от кафявата мечка…”. Този текст обаче Този текст обаче логично е да се счита, че не е задължително между 3 и 8% отстрелване, а не, както Вие го тълкувате, че може нито една мечка да не се отстреля.

Уважаеми колеги, предвид направеното предложение от народния представител Емил Димитров за оттеглянето на текста „и дивата коза” и във връзка с това, че предложеното в доклада на Народното събрание от Комисията по земеделие, включва този текст, правя процедурно предложение да гласуваме заличаването в текста на оттегления текст от вносителя Емил Димитров „и дива коза” в ал. 6 и ал. 7.

Моля, гласувайте това предложение.

Моля, гласувайте. Гласували 83 народни представители: за 11, против 52, въздържали се 20. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 1, както е по доклад и с приетите току-що редакционни поправки. Моля, гласувайте.

Няма. Подлагам на гласуване предложението на вносителя за наименованието „Преходни и заключителни разпоредби”, което комисията подкрепя.

Няма. Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 2, който комисията подкрепя.

Гласували 75 народни представители: за 68, против 2, въздържали се 5. Предложението е прието. ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 3 има постъпило предложение от народните представители Лъчезар Тошев и Иван Иванов – § 3 от законопроекта да отпадне. Комисията не подкрепя предложението.

Имам предложение, затова излизам на трибуната – да го защитавам. Не разбирам недоволството от това, че отново пледирам за това предложение. Става въпрос за изменение вече на Закона за биоразнообразието. В него има Приложение 3, което съответства на Приложение 4 от Директива 9243 на Европейските общности. Ние изменяме сега това предложение, вярно, че само с един вид. Беше предложено два вида да отпаднат от него. изваждаме вида „кафява мечка” от приложението и оформяме като нова т. 2, но извън Приложение 3. Каква е разликата? В Приложение 3 популацията на видовете, които са описани в това приложение, се контролира от министъра на околната среда и водите. Тук се предлага за мечката министърът на околната среда и водите да не издава разрешение, а това да го прави министърът на земеделието и храните. Но в Закона за биоразнообразието по принцип всички дейности са под контрола на Министерството на околната среда и водите. Това е едно изключение, което въвеждаме тук, което не е необходимо. Ако ние бяхме приели предложението да не слагаме кафявата мечка в Закона за лова като ловен обект, а само за регулация на нейната популация, която на практика всъщност ще доведе до целите, които вносителите са си поставили, но няма да изпаднем в противоречие с нашето природоохранително законодателство, тогава можехме да направим много по-добро решение на този въпрос. За съжаление, Народното събрание не го прие. Смятам, че не е коректно да изменяме Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие и затова подкрепям първоначално направеното предложение да не променяме този закон. Благодаря. Няма. Други изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Лъчезар Тошев и Иван Иванов § 3 от законопроекта да отпадне, което комисията не подкрепя.

Гласували 66 народни представители: за 9, против 43, въздържали се 14. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване предложението за отпадане от т. 1 на § 3 на израза „и дива коза”, както и от т. 2 на израза „и дивата коза”. Гласували

„и дивата коза”. Гласували 66 народни представители: за 64, против 1, въздържал се 1. Предложението е прието. Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 3, който комисията подкрепя, с току-що направената редакционна поправка.

а с това и на второ гласуване Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча. Уважаеми дами и господа народни представители, съобщения за парламентарен контрол на 29 октомври 2010 г., с начален час 9,00 ч.: Първи ще отговаря заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков на два въпроса от народните представители Димитър Карбов и Евгений

Втори по ред ще отговаря министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов на два въпроса, поставени от народния представител Лютви Местан. Трети ще отговаря министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов на въпрос от народните представители Антон Кутев и Димитър Горов и на питане от народния представител Корнелия Нинова. Четвърти ще отговаря министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев на пет въпроса от народните представители Иван Николаев Иванов, Павел Шопов, Атанас Мерджанов, Димчо Михалевски и Калина Крумова. Крумова. Пети по ред, министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков ще отговори на два въпроса от народните представители Румен Овчаров и Иван Иванов и на питане от народните представители Яне Янев и Димитър Колев. Шести по ред ще отговаря министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов на два въпроса от народните представители Мая Манолова и Михаил Миков и на питане от народния представител Емилия Масларова. Министърът на външните работи Николай Младенов ще отговори на въпрос от народния представител Антон Кутев. Министърът на правосъдието Маргарита Попова ще отговори на четири въпроса от народните представители Георги Андонов, Михаил Миков, Антон Кутев и Михаил Михайлов. Министърът на здравеопазването Стефан Константинов Константинов ще отговори на пет въпроса от народните представители Ваньо Шарков – два въпроса, Иван Николаев Иванов, Ваньо Шарков и Михаил Михайлов, и Мая Манолова. Министърът на културата Вежди Рашидов ще отговори на два въпроса от народните представители Антон Кутев и Величка Шопова. На основание чл. 83, ал. 3 от Правилника отлагане на отговори със седем дни са поискали: министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов на въпрос от народния представител Лютви Местан; - министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов на въпрос от народния представител Цвета Георгиева; министърът на здравеопазването Стефан Константинов на въпрос от народния представител Евгений Желев и на въпрос с писмен отговор от народните представители Михаил Миков и Ваньо Шарков.